ima narodni poslanik Olivera Pešić. **Olivera Pešić** Zahvaljujem predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, govoriću o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Prema važećem zakonu određen je broj poljoprivrednih proizvođača nije imao pravo na podsticaje upravo za one vidove stočarske proizvodnje koja beleži trend rasta kako u okruženju, tako i svetu, a pre svega se misli na proizvodnju junećeg mesa. Od ukupnog stočnog fonda u Srbiji, negde oko jedne polovine, a to je oko 200 hiljada krava se nalaze u manjim poljoprivrednim gazdinstvima, sa dva do tri grla po gazdinstvu. poljoprivredni proizvođači se sve više odlučuju da smanje broj grla i da telad prodaju jer čuvanje nije profitabilno u onoj meri u kojoj bi trebalo da bude.Dakle, činjenica je da se iz godine u godinu gubi baza za proizvodnju kvalitetne teladi za tov proizvodnju junećeg mesa i upravo iz tih razloga izmenama i dopunama ovog zakona se postojeći podsticaju u stočarstvu proširuju i na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov i na taj način se postiže očuvanje broja krava koja su baza za proizvodnju junećeg mesa i stvaraju se uslovi za povećanje stočnog fonda kao i za unapređenje stočarske proizvodnje.Takođe se uvodi i novi podsticaj za kvalitetne tovne bikove, kvalitetne priplodne ovnove i jarčeve, sa ciljem da se poljoprivredni proizvođači podstaknu na uzgoj kvalitetnih priplodnih mužjaka. Na taj način se dobija genetsko unapređenje zapada a takođe i moguće da se vrši meleženje sa neumatičnim grlima čime se kroz izvestan period pospešuje proizvodnja onih vrsta mesa za kojima na tržištu postoji tražnja. Srbija ima dobre uslove za proizvodnju junećeg mesa i sa izmenama i dopunama koje se predlažu ovim zakonom može da postigne dobre rezultate.Izmenama zakona se preciziraju dužnosti korisnika podsticaja kao i obaveza u slučaju vraćanja finansijskih sredstava ukoliko se ta finansijska sredstva ne namenski koriste. Takođe se precizira ukoliko se korisnik ne pridržava svojih obaveza da je dužan da sredstva vrati u određenom roku i da naravno plati zateznu kamatu. Definiše se i da se dokumentacija čuva pet godina i na ovaj način će se smanjiti malverzacije i zaštiti će se poljoprivredni proizvođači kojima je ovaj vid prihoda jedini izvor egzistencije. Izmene Izmene ovog zakona daju punu podršku osnivanju poljoprivrednih udruženja. Uvode se i podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnog razvoju.Ono što je novina i što je jako važno je da se uvodi mera podrške za mlade poljoprivrednike. Cilj je da se mladim poljoprivrednim proizvođačima koji svoj život i opstanak vide na selu pruži podrška. Naročito će akcenat biti stavljen na ona registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se vode na mlade ljude.Kroz sredstva u formi star-ap sredstava za određene investicije, kao i kroz posebne programe o kojima je danas pričao ministar, gde će ti mladi proizvođači imati grejs period od godinu i po do dve godine sa niskim kamatnim stopama, kako smo danas čuli, ovakvim poljoprivrednim gazdinstvima će se pomoći da unaprede svoju proizvodnju i da na taj način ostvare svoje prihode za gazdinstvo. Dakle, očekuje se povećano interesovanje za korišćenje sredstava podsticaja, tako da će izmene i dopune ovog zakona uticati direktno na sva registrovana poljoprivredna gazdinstva.Obzirom na to da dolazim iz Leskovca, grada koji se odlučio stratešku granu razvoja poljoprivrede, gde se više od jedne polovine stanovništva bavi direktno poljoprivredom i gde imamo registrovano 12 hiljada poljoprivrednih gazdinstava, smatram da će od izmena i dopuna ovog zakona moji sugrađani, kao i građani čitave Srbije imati direktnu korist. Zato ću u danu za glasanje podržati predložene izmene i dopune. Hvala.

kada govorim o ovom zakonu, cilj ovog zakona je pre svega otklanjanje nekakvih manjkavosti koje su bile prisutne u prošlom zakonu, a ticale su se upravo korišćenja fondova iz EU, tzv. IPARD fondovima.Vrlo je bitno reći da je ovo ogromna suma, negde oko 175 miliona evra i naravno da ćemo večeras dugo govoriti o ovome, a samim tim što danas donosimo ovaj zakon i raspravljamo o njemu, otklonićemo i neke nepravilnosti koji se tiču rokova.Naime, ono što je mene fasciniralo u ekspozeu gospodina Vučića, bilo je to da je rekao da će ove godine, odnosno 2017. godine najveći procenat biti odvojen upravo za poljoprivredu, koja je osnovna grana privrede i ekonomije uopšte, takođe, za kapitalne investicije, zatim za namensku industriju, naoružanje i kulturu, za sve ono što je bilo namenski zapostavljeno godinama.Pre svega, treba reći da je u poljoprivredi zaposleno čak 20% od ukupne populacije zaposlenih ljudi u Republici Srbiji, zatim, da kompletan iznos što se poljoprivrede tiče iznosi oko 23%, neko reče od naše uvažene opozicije da je nonsens ići u EU. Pa, draga gospodo, mi 85% ukupne privrede izvozimo baš prema EU ili u EU. To treba zapamtiti ako mislimo da živimo kao svaka normalna i razvijena zemlja.Ono što je takođe vrlo važno reći i spomenuti, to je da poljoprivreda u ekonomiji zauzima ili učestvuje sa 10%, vrlo bitno. Drage kolege su takođe govorile o tome da mi nemamo strategiju. Naprotiv, mi imamo strategiju, imamo akcioni plan i upravo postojimo dugo i postojaćemo još dugo godina, zato što radimo timski, zato što se bavimo na najbolji mogući način ekonomskom politikom, a to je pokazao i ekspoze, gde imamo suficit od 3,1% i deficit BDP-a samo 1,7%. Takav rezultat ne pamti unazad 45 godina. Bravo za Vladu Republike Srbije.Ono što bih ja istakla što se poljoprivrede tiče, a što je vrlo bitno, da će se sledeće godine 450 miliona odvojiti za lokalne samouprave, što je jako važno, i od tog dela će biti izdvojen deo za reciklažu otpada. Takođe, biće u lokalnim samoupravama deo sredstava i za otpadne vode, a ono što je vrlo važno za našu decu i za nas same koji živimo u Republici Srbiji je da će se meriti kvalitet vazduha i to će biti monitoring u čitavoj Republici Srbiji.Ono što mi moramo da uradimo, a već radimo od 2012. godine i hvala Bogu da smo došli na vlast. Da nismo, ova zemlja koja je bila potpuno devastirana, sećamo se samo privatizacije 550 preduzeća, otpuštenih radnika preko 350 hiljada. Mi smo u tom periodu zaposlili preko 136 hiljada ljudi i procenat je pao sa 27% nezaposlenih ljudi 2012. godine na 15% ove godine, sa tendencijom da sledeće godine to bude 14%.Šta treba naglasiti? Treba naglasiti da bi mlade ljude vratili na selo moramo se potruditi da pre svega napravimo infrastrukturu, da asfaltiramo nekategorisane puteve, da napravimo socijalnu klimu i da napravimo jedan dobar život na selu.Sećam se 2009. godine kad je moj uvaženi kolega pričao o promociji svoje stranke, pa je za promociju stranke i kupio 5,5 miliona vredan kompjuter koji ne radi. Kamo sreće da je te pare uložio u mladost, danas bi preko hiljadu porodica živelo na selu i imalo poprilično dobre uslove za život.Što se podsticaja za poljoprivredu tiče, treba reći da bi trebalo uglavnom podsticati kompletan stočarski fond, takođe pčelarstvo. Zatim, moramo obnoviti kompletnu mehanizaciju, sisteme za navodnjavanje koji su potpuno dotrajali. Zatim, moramo napraviti odeljenje ili prostorije gde nam borave životinje. Znači, moramo se potruditi da napravimo sve po evropskim standardima. Mi smo zemlja pridružnica EU, hvala Bogu da je tako, i sigurna sam da će to biti u narednom periodu upravo onako kako je rečeno.Šta još treba reći? Da nažalost u tranziciji se mnogo toga izgubilo, postoji deprivacija, mladi ljudi apsolutno nemaju bilo kakve stimulanse. Zato treba graditi mnogo malih fabrika, start-ap preduzeća, a eto imamo start-ap preduzeća koja su već zahvaljujući našim edukacijama sa ženama budućim preduzetnicama urodile plodom.Inače, treba još reći da se ova start-ap preduzeća finansiraju na više načina, pre svega iz budžeta Republike Srbije, zatim iz projekata koja se tiču ministarstva, takođe iz fondova za razvoj pri EU. Kad sam kod toga, samo još treba reći da mi imamo izuzetnu saradnju sa Nemačkom razvojnom bankom, sa Evropskom razvojnom bankom, takođe sa svetskim bankama. I baš upravo na ovaj način, podstičući poljoprivredu, imamo već sada izvanredne rezultate u odnosu na prošlu godinu rast, odnosno povećanje iz budžeta je za 8,11%, što je negde oko četiri milijarde dinara.Odlično dinara.Odlično za Vladu Republike Srbije, sigurna sam, još mnogo toga ima reći. Ja bih samo zamolila sve naše poslanike koji nisu za opciju EU, da shvate da 85% ide EU, pa bih u danu za glasanje zamolila sve poslanike da glasaju za predlog ovog izvanrednog zakona. Hvala.

kao što su već moje kolege iznele, pred nama se danas nalaze tri vrlo važna zakona, dva iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, i to Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a treći zakon odnosi se na izmene i dopune Zakona o vodi.Sva ova tri zakona su od izuzetnog značaja i za sva tri zakona u danu za glasanje SNS naravno glasaće za njih.Da Vlada na odgovoran način prilazi poljoprivredi pokazuje upravo svojim budžetom. Budžetom Republike Srbije za 2017. godinu planirano je da se za poljoprivredu izdvoji oko 8,7% više, što u novcu iznosi oko 3,3 milijarde više sredstava za poljoprivredu i poljoprivredne aktivnosti.Zašto se izdvaja više sredstava? Zato što poljoprivreda predstavlja itekako značajnu granu privrede i zato što poljoprivreda u ukupnom BDP-u učestvuje sa 10%.Ono što bih želela da istaknem, to je da je prvi zakon koji se odnosi na razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja u stvari zakon koji predstavlja jedan pravni okvir za povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova, a ta sredstva iznose 175 miliona evra i oni će se, naravno, povlačiti u tranšama.Zašto je značajno donošenje ovog zakona? Zato što će povlačenjem ovih sredstava svakako biti unapređen kvalitet poljoprivredne proizvodnje, biće unapređena konkurentnost poljoprivrednih proizvoda, biće unapređen kvalitet životne sredine i biće unapređena kompletna poljoprivredna proizvodnja kao vrlo značajna grana napretka ekonomije i uopšte ekonomskog napretka Srbije.Ono što želim da naglasim jeste da se ovim zakonom, sem definisanja jasnih procedura, i to onih procedura od podnošenja zahteva, odnosno do podnošenja projekta, na precizan i jasan način definiše i nadležnost Uprave za agrarna plaćanja kroz donošenje rešenja, ali takođe definiše se i žalbeni postupak, kao i postupak koji u slučaju donošenja rešenja može se pokrenuti pred Upravnim sudom.Takođe, ovaj zakon je značajan što uvodi tri vrlo značajna mehanizma i tri vrlo značajna alata, a koja predstavljaju osnovu stvari i relevantne podatke, a to su podaci koji se odnose na računovodstvene podatke, podaci koji se odnose na na tržišne cene i podaci koji se odnose na zemljišne katastarske parcele. Zašto je to važno? Zato što adekvatna poljoprivredna proizvodnja i uopšte agrarna politika jedne zemlje može samo da se planira i prati ako ima adekvatnu analitiku, odnosno ako ima adekvatnu bazu podataka i kako bi na uspešan način mogla da planira i prati agrarnu politiku.Što se tiče drugog zakona, a tiče se podsticaja, htela bih posebno da istaknem jedan elemenat zato zato što on obuhvata nekoliko segmenata, razvoj i napredak našeg društva, a to su podsticaji koji se odnose na unapređenje kvaliteta života u ruralnim sredinama i ti podsticaji su značajni i sa demografskog i sa socijalnog i sa ekonomskog aspekta.Sa ovim ću završiti. Svakako da nema dileme da ovo jesu zakoni koji u fokus stavljaju poljoprivredna gazdinstva, poljoprivredne proizvođače, da su oni usmereni ka napretku i razvoju poljoprivrede, da poljoprivreda, kako je premijer Aleksandar Vučić istakao, jeste imperativ našeg razvoja i napretka i u danu za glasanje podržaćemo sva tri predloga zakona. Zahvaljujem.

pred nama su predlozi zakona koje nam je podnela Vlada o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Usvajanjem oba predloga zakona omogućićemo sprovođenje instrumenata ili, kako ministar voli da kaže, alata za realizaciju finansijske predpristupne pomoći kroz takozvani IPARD program iz fondova Evropske unije, koji su namenjeni zemljama kandidatima za Evropsku uniju, tj. omogućićemo fizičkim i pravnim licima da prime određene podsticaje iz oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju.Takođe, omogućićemo i sprovođenje akcionog plana kao preduslova za otvaranje Poglavlja 11 u oblasti poljoprivrede na našem putu ka pristupanju uniji.Izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju stvaraju se uslovi za korišćenje IPARD fondova, tj. za odgovorno i transparentno upravljanje sredstvima Omogućava se uređenje i identifikacija zemljišnih parcela, što je jedan od preduslova za korišćenje fondova Evropske unije u poljoprivredu u skladu sa zakonodavstvom Omogućava se, takođe, i sprovođenje mera podrške za nerazvijena i zaštićena ruralna područja, ali i za praćenje ekonomskih parametara za kontrolu efikasnosti sprovođenja mera.Izmenama i dopunama ovog drugog zakona, Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, širi se krug korisnika, što je veoma bitno, podsticaja u oblasti direktnih plaćanja za stočarsku proizvodnju, kvalitetnih tovnih bikova, krava za uzgoj i teladi za tov, kvalitetnih priplodnih ovnova, jarčeva, nerasta, itd.Dalje, uvode se mere podrške za mlade poljoprivrednike, što je od izuzetnog značaja, koji svoj život i egzistenciju vide na selu i u bavljenju poljoprivrednom proizvodnjom, kroz bespovratna sredstva u formi start ap sredstava, a posebno mladim poljoprivrednicima u regionima sa otežanim uslovima za intenzivnu proizvodnju i u ekonomski nerazvijenim opštinama.Uvode

posebnog vida javno-privatnog partnerstva u ruralnim područjima koji uključuju sve zainteresovane od preduzeća, preduzetnika, javnih institucija, pa do poljoprivrednika i građana.Osnivanjem takozvanih lagova i izradom lokalnih strategija i planova ruralnog razvoja omogućava se njihova realizacija finansiranjem kroz predpristupne fondove Evropske unije, kako za poljoprivredu, tako i za infrastrukturu, obrazovanje, itd.Ovo itd.Ovo mi je posebno privuklo pažnju, jer lokalne akcione grupe, takozvani lagovi trebaju da postanu važan oslonac stanovništvu ruralnih područja u osiguranju boljih životnih i radnih uslova na svojim područjima. One treba da postanu pokretači ruralnog razvoja, lokalne zajednice, jer zajednička poljoprivredna politika Evropske unije upravo lagovima prepušta planiranje i realizaciju projekata ruralnog razvoja u cilju revitalizacije sela i stvaranja novih radnih mesta, jer ljudi sa terena najbolje znaju kako upravljati poljoprivrednim resursima i pokrenuti razvoj sopstvenog područja.Poljoprivrednicima trebaju dobro organizovani lagovi, jer su oni karika u lancu povlačenja novca iz predprisupnih fondova Evropske unije, namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju. Osnivanjem lagova ova seoska područja će imati pravo da učestvuju u dobijanju sredstava fondova Evropske unije koja su namenjena naseljima koja imaju manje od 25.000 stanovnika. Lokalna akciona grupa ili lag predstavlja partnerstvo privatnog, javnog i nevladinog sektora i u svom sastavu može imati predstavnike zainteresovanih privrednika, poslovnih udruženja, preduzeća, poljoprivrednih gazdinstava i poljoprivrednika, predstavnike nevladinih organizacija i predstavnike lokalne vlasti sa akcentom na poljoprivredu.Što se tiče trećeg zakona koji je donelo ovo Ministarstvo, pred nama je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada. S obzirom da sam istrošio puno vremena, skratiću. Ovim predlogom izmena i dopuna Zakona o vodama usaglašava se ovaj zakon sa drugim propisima i zakonima, otklanjaju se nedostaci, uvodi se obaveza da se u prostorne i urbanističke planove unose granice vodnog zemljišta, reguliše se eksploatacija rečnih nanosa itd, a sve u itd, a sve u cilju smanjenja rizika od poplava i drugih nesreća. Predlažem da u danu za glasanje izglasamo sva tri zakona. Hvala.

u današnjoj diskusiji uzimam učešće na temu Predloga zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Staviću akcenat na ključne stvari, ali i dati svoje mišljenje, uvažavajući vaše vreme.Dakle, vreme.Dakle, sticanjem statusa kandidata u martu 2012. godine, Srbija je dobila mogućnost da koristi sredstva IPA fondova. Ovim zakonom dodatno uređujemo ciljeve poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i nadzor nad sprovođenjem ovih zakona. IPA fondovi omogućuju nam korišćenje pomoći za razvoj ruralnih sredina i ti fondovi se dodeljuju poljoprivrednim gazdinstvima, kao i drugim licima u skladu sa IPARD Primera radi, u Srednjem banatskom upravnom okrugu je zemlja izuzetno kvalitetna, kao i u celoj Vojvodini, delom Mačvi, Šumadiji.Međutim, preciznije govoreći, u jednom izuzetno malom selu u Banatu,

Ista je situacija i u selima Stajićevu, Melenci, Elemiru, Tarašu. Ja vam govorim ove činjenične stvari, pošto sam u stalnoj komunikaciji sa meštanima tih naseljenih mesta i oni se mimo poljoprivredne proizvodnje okreću i stočarstvu. Konačno će ovi ljudi imati priliku i svi će moći da izađu na crtu koristeći IPA fondove, dakle, prvenstveno poljoprivredna gazdinstva, a ne samo veliki zemljoposednici koji su bili pajtaši kreatora bivšeg režima vlasti i na taj način arčili budžet Republike Srbije.Jedna veoma zanimljiva stavka je da su za vreme ministra Saše Dragina oni primoravali poljoprivredne proizvođače da veštačko đubrivo kupuju od favorizovanih trgovaca i time pokupili kajmak. Ovo više, na svu sreću, nije praksa. Na ovaj način seljani će konačno moći da putem ovih sredstava obnove svoju mehanizaciju i poboljšaju kvalitet svog rada.Hvala rada.Hvala ministru Nedimoviću, hvala vašem timu što ste zaista smogli mnogo snage i upućujete nas na to kako se koriste ovi projekti. Vi imate zaista sluha za sve slojeve u društvu i nema niko protekciju, bez obzira na količinu hektara koju poseduju. Nema zaista nikakvih vrsta protekcija i vi nam nekako vraćate veru i šansu da pošten svet može da živi od svog rada. Stoga ću u Danu za glasanje podržati set ovih zakona. Hvala vam.

diskusije u načelu o ovim zakonskim predlozima. Ono što treba reći je da je ovo suštinski nastavak procesa evropskih integracija. Čuli smo i da je u pitanju Poglavlje 11 i da je u pitanju sprovođenje strategije koju je već Vlada u prošlom sazivu usvojila, kada govorimo o poljoprivredi i ruralnom razvoju.Ono na šta bih podsetila, to je da nama ne sme nikada više da se dogodi da zbog nekog ministra koji potiče iz jednog grada uprava za agrarna plaćanja se seli tamo i da nam drži ovde lekcije o tome kako smo mi propustili 250 miliona evra da se uključi u privredne aktivnosti namenjene za poljoprivredu. Da ne pričamo o tome da je proteklih godina kompletno Ministarstvo poljoprivrede svaki dan putovalo, preko 60 ljudi, iz Beograda u Šabac i da je preko 10 državnih automobila išlo tamo, da bi se radio taj posao. Znači, to više nikada ne sme da nam se desi. Jednostavno, neki nam drže lekcije koji za to nemaju ni moralnog, a kamoli nekog političkog prava ovde.Drugo, nikada više ne sme da nam se desi da nam se pojave tajkuni tipa Miškovića koji uvoze mleko u prahu i zatvore tržište „Imleka“ potpuno ovde za prodaju, a onda jednostavno jednostavno država izgubi proces kada je u pitanju monopol i ista ta država isplati „Imleku“ 750 hiljada evra na konto odštetnog zahteva. Znači, takvi slučajevi više nikada ne sme da postanu stvarnost i to je ono po čemu se i SNS i Vlada koju vodi gospodin Vučić jednostavno odlikuje, da takve vrste monopola u državi više ne postoje.Velika je stvar što ste kao ministar koji dolazi iz jednog grada koji ste vodili i koji, naravno, osnovnu delatnost ima poljoprivredne proizvode i prerađivačku prerađivačku industriju, došli da vodite praktično sektor ne samo poljoprivrede i ruralnog razvoja, nego i deo zaštite životne sredine, zato što jako dobro razumete prvo, koje su naše obaveze kada su u pitanju evropske integracije, ali i koji dobro razume šta znači IPARD.Znači, građanima Srbije i onima koji nisu poljoprivredni proizvođači treba reći da je sada trenutak kada Srbija do dva hektara može da povuče subvencije iz državnog fonda, znači, Republike Srbije iz budžeta, ukoliko se zaista bavi određenom vrstom investicija, određenom primarnom poljoprivrednom proizvodnjom do zemljišta, znači, veličine hektara, određenim investicijama u opremu, konkretno u preradu, a preko dva hektara da može da se udruži i da sa određenim formiranjem lagova, tzv. lokalnih akcionih grupa, po principu konkurisanja za sredstva iz EU preko IPARD fondova, znači, može da povlači subvencije za sve ono što je uradila na tom poljoprivrednom zemljištu. Kroz lagove, znači, učestvuju i nevladine organizacije koje se bave ovim delom i lokalne samouprave i predstavnici ministarstva, ali i predstavnici određenih poljoprivrednih proizvođača, kao i Ukoliko se ujedine svi ovi faktori u društvu, zaista mogu dosta toga da povuku.Ono što je važno reći, da mi sami sebi kreiramo budućnost i koliko ćemo finansijskih sredstava iz evropskih fondova povući. Znači, na osnovu onoga koliko smo sposobni da zaista odradimo ovaj posao. Ukoliko ne budemo sposobni, mi možemo kao Hrvatska da lažemo i da kažemo – povući ćemo godišnje, tipa, 100, 200, 300 miliona, a da zaista povučemo 50. Ali, to ne treba da radimo. Mi moramo, pre svega, da budemo odgovorni prema sebi i prema svojim građanima, ali i ti građani i proizvođači da budu odgovorni prema sebi, da se organizuju na ovaj način, kao što IPARD diktira i da zaista povlače pare iz evropskih fondova za svoje potrebe. Time, suštinski, mi možemo zaista da pokrenemo svoju poljoprivredu, ali i prerađivačku industriju.Ono na šta bih dala fokus, to je da ne zaboravimo održivi ruralni turizam. se najviše bave žene, poljoprivredni proizvođači, a da ne zaboravimo i ono s čime se Ženska parlamentarna mreža nosila, a to je da žene poljoprivrednici treba da u budućnosti kroz promenu pravilnika zaista vuku svoja određena prava, jer kada dolazi do određenih razvoda, onda uglavnom žene poljoprivredni proizvođači ostaju bez zemlje koju su radili i da na taj način pomognemo da zaista ostvare svoje pravo na rad kojim su navikli ceo svoj život.Na kraju bih rekla da je potreba da umrežimo informatički sva udruženja poljoprivrednih proizvođača. Određena udruženja su imali takav predlog kod Ministarstva za telekomunikacije kada su raspisivani konkursi, međutim, nisu shvatili to na pravi način i zbog toga će sigurno konkurisati kod vas, kao Ministarstvo poljoprivrede i mislimo da na taj način, suštinski, mi ćemo podići i nivo kvaliteta uopšte privrednih aktivnosti vezanih za ruralni razvoj.Inovacije kroz određenu vrstu aktivnosti kroz navodnjavanje i protivgradnu zaštitu i sve veća primena dela koji se odnosi na edukaciju, koje je vaše ministarstvo sprovodilo u proteklom periodu, mogu da dovedu do toga da zaista i oni koji se nekada i nisu bavili poljoprivredom, nađu određeni interes kroz to što imaju, recimo, neko zemljište koje su nasledili, da zaista krenu put ovih projekata i da jednostavno pokrenu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i prerađivačku industriju u pozitivnom pravcu.Zbog toga, u Danu za glasanje, zaista, treba podržati sve ove mehanizme koje ste dali kroz ove zakonske predloge. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Nenad Mitrović. Izvolite. **Nenad A. Mitrović** Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu imamo tri zakonska predloga

Ja ću se u svom govoru osvrnuti na prva dva zakonska predloga o izmenama i dopunama zakona.Mogu da kažem da Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i neophodnost izmena i dopuna ovog zakona je što ovom izmenom i dopunom omogućavamo nesmetano korišćenje sredstava IPA fondova namenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju. Novčana sredstva IPA fondova značiće nam za poljoprivredu i ruralni razvoj, a biće realizovana preko Uprave za agrarna plaćanja.Naime, ovim zakonom uređujemo postupak rada Uprave u pogledu dodeljivanja sredstava iz IPARD fonda koji predstavljaju finansijski instrument EU za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju. IPARD podsticaji su podsticaji ruralnom razvoju koji se dodeljuju poljoprivrednim gazdinstvima i drugim licima u skladu sa IPARD programom.Cilj svega ovoga biće rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača, kao i to da ćemo stvoriti uslove da 175 miliona evra novčanih sredstava koji su na raspolaganju Srbiji iz pretpristupnih fondova iskoristimo.Kada posmatramo izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, dolazimo do zaključka da je pod jedan – širenje kruga korisnika koji mogu da ostvare pravo na podsticaj i pod dva – uvođenje kategorije mladih lica, poljoprivrednih proizvođača koji će moći preko podsticajnih sredstava organizovati poljoprivrednu proizvodnju.Kada govorimo o širenju kruga korisnika koji mogu da ostvare pravo na podsticaj, pre svega odnosi se na stočarstvo, odnosno proizvodnju junećeg mesa, uvodi se podsticaj za krave, za uzgoj teladi i tov.

dinara.Širenjem kruga korisnika koji će na osnovu ove izmene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju po proceni za Bujanovac i Preševo imaćemo povećanje iznosa podsticajnih sredstava za oko 15 miliona dinara, što je od izuzetne važnosti za korisnike podsticajnih sredstava. Što znači da ćemo u narednoj, 2017. godini po osnovu matičenja životinja imati blizu 100 miliona

stoke.Druga bitna stvar, ovih izmena i dopuna Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, to što se uvodi mera podrške za mlade poljoprivrednike. Cilj ove mere je podrška mladim poljoprivrednicima, pre svega u nerazvijenim opštinama, da preko bespovratnih novčanih sredstava u formi start-ap kredita, mogu otpočeti poljoprivrednu proizvodnju u okviru svojih poljoprivrednih gazdinstava i na taj način obezbede novčana sredstva za normalnu egzistenciju svoje porodice i da ostanu da žive na svojim imanjima kako ne bi dolazili u situaciju da napuštaju svoja vekovna ognjišta i sele se u razvijenije sredine.Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati sve izmene i dopune predloženih zakona, pozivam i ostale kolege narodne poslanike da podrže ove zakonske predloge. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vlado Babić. Izvolite. **Vlado Babić** Hvala. Poštovani predsedavajući, cenjeni gospodine ministre, sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, danas su pred nama dva predloga zakona iz domena poljoprivrede i to Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i drugi zakon je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.Predlog

Veoma je dobro što se registrovana poljoprivreda gazdinstva za proizvodnju u stočarstvu proširuje i na kvalitetne tovne bikove, na krave i uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne ovnove i jarčeve i kvalitetne priplodne nerastove.Ovim promenama preciznije se definiše koja to lica imaju pravo na korišćenje tih podsticaja, odnosno preciznije se propisuje koji se podsticaji za pojedine kategorije mogu ostvariti.Primera radi, podsticaj za tov junadi ostvaruju ona gazdinstva u kojima je tovno grlo namenjeno za proizvodnju mesa, prvo vlasništvo lica koja ima pravo na korišćenje ove vrste podsticaja najmanje 185 dana, nakon čega je prodato klanici, ili je namenjeno izvozu.Sve

savremeno tržište orjentisana proizvodnja u stočarstvu mora se zasnivati na korišćenju visoko kvalitetnih i specijalizovanih čistih rasa i hibrida i potrebnog genetskog materijala za remont osnovnoga stada u cilju ostvarivanja visokih rezultata u ovoj proizvodnji.Smatram da ovim zakonom i dopunama Zakona o podsticajima, ipak nisu obuhvaćene autohtone rase, pre svega goveda i ovaca, pa je potrebno da se uvedu podsticaji za njih, zbog čistote i genetike tih rasa. Realno bi bilo da se zakon dopuni da se obuhvati podsticaj za rasu ovaca „Pramenka“. Ova rasa ovaca prisutna je u većem broju, sa tendencijom širenja na teritoriju Bačke i Banata, sa dobrim kvalitetom jagnjećeg mesa, sa dobrim radmanom, to je odnos mesa i kostiju,

Isto tako bi trebalo da premije za mleko za 2017. godinu ostanu na dosadašnjem nivou. To je veoma značajno za tu proizvodnju i da ta premija vodi ka većoj proizvodnji i stabilnosti u proizvodnji mleka.Sve

se tiče Predloga zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, isti će omogućiti poštovanje pravila i rokova koji su utvrđeni sporazumima i ostvarenjem cilja, a to je stvaranje pravne osnove za sprovođenje IPARD programa, odnosno povlačenje finansijskih sredstva iz pretpristupnih fondova EU za poljoprivredu i ruralni razvoj.Korišćenjem ovih sredstava svakako će se povećati standard i konkurentnost u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a to znači da će od toga korist imati srpska poljoprivreda, dok će se administracija istovremeno morati unapređivati, odnosno prilagoditi pravilima koja važe u EU.Koristeći ove fondove doprineće se tome da mladi ostaju na selu, a ne da odlaze u inostranstvo. Imajući sve ovo u vidu, u danu za glasanje SNS će podržati oba ova predloga zakona. Hvala. Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika.Reč

a to se dobro vidi po interesovanju poslanika kojih je danas ovde celog dana bilo između 50, 60 do 70.Pohvaljujem ministra koji je ceo dan bio ovde i samo se bojim da mu ne zameri premijer Vučić jer ste duže od njega sedeli ovde u parlamentu, što znači da ste hteli da saslušate sve diskusije. Međutim problem je što u tim diskusijama niste imali šta pametno čuti, poslanici vladajućih partija su uglavnom govorili o analizi ekspozea, tu je prednjačio gospodi Atlagić koji je najbolje analizirao u više navrata ekspoze Aleksandra Vučića. Voleo bih da mi kaže šta je to zapravo Evropska komisija i šta ona radi, pošto je i o njoj se tiče poljoprivrede, u 630 hiljada gazdinstava radi milion i 450 hiljada ljudi i, i te kako je važna tema i za ovaj parlament i za Srbiju i za sve nas. Dakle, poljoprivrednici rade više i od premijera i više od svih nas i zaslužuju da ih mi ovde poštujemo.Što ministra, vi ste mi danas rekli da pogledam sajt, ja sam sajt pogledao i na sajtu sam video da je zemlja korisnik geografskog područja Republike Srbije bez Kosova i Metohije. Dakle, da li poljoprivrednici KiM mogu da računaju na

taj problem vezano za IPARD sredstva, nećemo da stopiramo naše poljoprivrednike, a vas držimo za reč da li ćemo u aprilu mesecu dobiti akreditaciju i konačno krenuti sa realizacijom tih sredstava, za razliku od premijera, koji je nekoliko puta već slagao za to? Hvala.

Poštovani građani Srbije, evo ja poznati kafanski pevač sa Ibarske magistrale, siledžija koji tuče žene, jedna polupismena bitanga, želeo bih za kraj da kažem nešto u vezi sa onim što vi radite srpskoj poljoprivredi.Od Prote Matije Nenadovića do danas nije bilo veće političke prevare od SNS. Gospodo naprednjaci, red je da vam neko kaže da se evropske integracije ne mogu sipati u traktore i ne mogu zasejavati na srpskim njivama.Postoji njivama.Postoji jedna dobra narodna poslovica koja oslikava zapravo vašu politiku ulaska Srbije u EU i koja glasi – ne lipši magarče do zelene trave. Dakle, pet godina vaših SNS-ovskih laži i prevara birača Srbije kulminiraju sa ovim vašim zakonskim praznim pričama. Od 2012. godine obećavate građanima Srbije 175 miliona evra iz nekakvih predpristupnih evropskih fondova. Evo, pet godina nema dinara, a kamo li 175 miliona evra iz tih fondova. Sada ste posle pet godina vlasti rešili da nešto uradite po tom pitanju, a opet i za to će vam trebati nekoliko godina, pod uslovom da vam ikad EU akredituje Upravu za agrarna što želim posebno da postavim pitanje, to je vama gospodine ministre postavljeno još svojevremeno od redakcije „Agrobiznis“ magazina i mesecima unazad izbegavate da odgovorite na to pitanje, a to je jedna nova mlečna afera koja danas drma Srbiju, pa sam ja doneo i

čuvena kompanija „Dukat“ gde nigde ne piše napred koliko ova boca iznosi, gde treba po pravilniku o deklarisanju hrane da stoji šta oni zapravo prodaju u Srbiji. Ministarstvo trgovine priznaje da oni manipulišu, jer tek iza stoji neto količina od 1.450 Vi četiri meseca nećete da odgovorite šta je istina o novoj mlečnoj aferi kompanije „Dukat“ koja zapravo ovde manipuliše na tržištu Srbije.Dakle, to je dokaz kako je hrvatizacija preuzela naše tržište i kako hrvatski tajkuni kupuju, vedre i oblače po Srbiji.

opozicioni poslanici, naročito onih partija koje su pripadale bivšem režimu, pokušali da nam pokažu koliko su veliki poljoprivredni eksperti i koliko im je odjednom stalo do poljoprivrede i poljoprivrednika, ali jedino što su uspeli jeste da se svi uverimo u ono što odavno znamo, da je uništavanje poljoprivrede, pustošenje i upropaštavanje poljoprivrednih kombinata i očajan položaj poljoprivrednika tokom njihove vladavine bila posledica njihove smišljene i organizovane kriminalne vladavine.Pošto stvarno nisam poljoprivredni stručnjak njihovog kalibra, ja ću ovaj put govoriti malo o predloženom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o vodama. Vodeni potencijal uz zemljište predstavlja najznačajniji prirodni resurs kojim Srbija kao država raspolaže. Kada pričamo o vodama, moramo napomenuti da, po izveštaju UN, u roku od najdalje dve decenije dve trećine čovečanstva osetiće ozbiljan nedostatak vode. Taj isti izveštaj kaže da u ovom trenutku oko milijardu ljudi nema pristup pijaćoj vodi, da dve i po milijarde nema obezbeđene elementarne sanitarne uslove, a da više od pet miliona ljudi godišnje umre od bolesti koje su uzrokovane zagađenjem vode. Ono što je najstrašnije, to je da oko šest hiljada dece mlađe od pet godina svakog dana u svetu umre upravo od bolesti prouzrokovanih zagađenjem vode.Dakle, svakog dana se u svetu u reke i jezera i druge vodene tokove baci šest miliona tona otpada. Neodgovoran odnos prema ovakvim resursima može da dovede ne samo do ekološke katastrofe, nego do katastrofa velikih razmera koje ugrožavaju opstanak celokupnog čovečanstva. Ono što nam je dala priroda trebali bi da sačuvamo i pravilnim upravljanjem, upravljanjem, što kao mogućnost pruža ovaj zakona, i unapredimo. Zdrave i upotrebljive vode biće svakim danom sve manje, pa nije čudo što mnogi smatraju da je 20. vek bio obeležen ratovima za naftu, a da će 21. vek biti obeležen ratovima za vodu.Kakvo je stanje u Republici Srbiji? Dugo je vladala zabluda da je Srbija bogata vodenim resursima. Međutim, prirodni uslovi koji determinišu vodni režim na teritoriji Srbije dosta su nepovoljni, pošto se samo 8% zaliha vode formira na našoj sopstvenoj teritoriji, a kvalitet vode značajno je pogoršan delatnošću čoveka, tako da veliki broj vodotokova i izvorišta u Srbiji ne zadovoljava kriterijume za korišćenje vode.Kada vode.Kada govorimo o Predlogu zakona, posebno moram da pohvalim to što su uočeni brojni nedostaci u primeni aktuelnog Zakona o vodama, koji će ovim predlogom zakona biti ispravljeni. Pre svega što se umesto teritorijalnog upravljanja vodama uvodi upravljanje po slivu, ovim izmenama vodna područja se određuju na osnovu tehničkog argumenta, a on je u ovom slučaju hidrografski sliv i time se afirmiše jedan od osnovnih postulata u vodoprivredi, da je sliv osnovna jedinica za upravljanje.Druga pozitivna novina je to što se Predlogom zakona obezbeđuje transparentnost postupka za davanje u zakup vodnog zemljišta kao dobra od opšteg interesa, pošto će se vodno zemljište u javnoj svojini usvajanjem ovih izmena davati u zakup kroz postupak javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, iz čega proizilazi da će se za korišćenje vodnog zemljišta u javnoj svojini, umesto naknade za korišćenje koju je utvrđivala Vlada za svaku kalendarsku godinu, plaćati zakupnina koja ne može biti ispod tržišne visine zakupnine.Pošto zakupnine.Pošto se javnim vodoprivrednim preduzećima, pored ostalog, daju na upravljanje i vodni objekti za zaštitu od erozije i bujica na slivovima akumulacija kojim upravljaju iz razloga međusobne funkcionalne povezanosti ovih objekata, kao i u praksi pokazane nemogućnosti jedinice lokalne samouprave da upravlja ovim poverenim poverenim objektima, te da se prekine dosadašnja loša praksa i odsustvo rezultata u zaštiti od štetnog dejstva erozija i bujica zbog nedostatka kadrovskih i finansijskih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, kao i da se ova kompleksna oblast podigne na republički nivo uz učešće svih nadležnih sektora koji će zajednički usaglašenim aktivnostima omogućiti realizaciju izrade karte erozije za teritoriju Republike Srbije, proglašenje erozionih područja, njihovih granica i uslova za korišćenje kao ključnih preduslova za unapređenje ove oblasti.Na naročito bih pohvalio izmene vezane za vađenje rečnih nanosa sa vodnog zemljišta, pošto smo svedoci da je tokom prethodne dve decenije nekontrolisana eksploatacija šljunka i peska dovela do promena tokova pojedinih reka, spuštanja korita, ugrožavanja mostova, pomora ribe ili poteškoća u vodosnabdevanju, kao i da je na više mesta kopanje uticalo na oštećenje nasipa, što je pogoršalo efekte poplava.Ova koja je u prošlosti bila izvor mnogih kriminalnih radnji, kako zloupotrebama u okviru dozvoljene eksploatacije, tako i divljom eksploatacijom rečnog nanosa, smatram da će ovim zakonom biti uređena na jedan mnogo kvalitetniji način. Ubeđen sam da će Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama omogućiti mnogo bolje gazdovanje i odnos prema vodama i vodotocima, te će u skladu sa tim poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka u danu za glasanje podržati predlog ovog zakona, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o izmenama i dopuna Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Hvala.

Mislim da sam danas bio dovoljno jasan, Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu je katastrofalan, koruptivan i nije dobar i kolizija je sa svim onim što vi radite sa ovim zakonima. Nema načina da objasnite kako da oduzmete primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji su sposobni, a namenili ste sredstva pre svega IPARD ka njima, a ne ka nekim nesposobnim proizvođačima.Što se tiče Zakona o vodama, on je dobar zakon. Podneli smo neke amandmane i nadam se da ćete ih usvojiti. Oni se tiču onoga što znamo o vodama. Mislim da ga treba usvojiti i treba da napravimo taj iskorak i nedostatke rešimo koje smo imali u prošlom zakonu.Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju otvara vrata evropskih integracija i mogućnost privlačenja para i DS nikada neće biti protiv takvog zakona. Mi možemo da pokušamo da ga popravimo. Naši amandmani su više tehničke vrste, jer mislimo da amandmani koje ste predložili su takvi da ne možemo više da intervenišemo na taj zakon, ali ovo nas zadovoljava.Što se tiče Zakona o podsticajima, za njega ne možemo da glasamo. Nismo ostvarili nivo davanja koji je imala DS u svoje vreme. Znamo da nemate para, postoje još neki problemi, a to je doslednost i izvesnost kojim nismo mogli da intervenišemo sa ovim amandmanima, predvidivost u poljoprivredi i to treba pomenuti. Para na kraju ima. Onog trenutka kada zalociramo pare iz fiktivnih gluposti koje investiramo, tipa „Er Srbija“, tipa „Beograd na vodi“, a lociramo ga u zdravstvo, poljoprivredu i obrazovanje, tada ćete imati našu podršku.Za sada ćemo posle debate, za ova dva zakona, jer mislim da su dobri i mislim da ste dobro odradili svoj posao. Hvala. **Đorđe Milićević** Da li još neko od predstavnika, odnosno ovlašćenih predstavnika želi reč? ima narodni poslanik Ivana Stojiljković. građani mogu videti da u svakom trenutku poslanika većine ima bar 25 puta više nego poslanika opozicije, što verovatno i pokazuje našu snagu i u sadašnjosti, a u budućnosti i još više. To je što se tiče primedbe da nije postojalo interesovanje. Interesovanje je i te kako, naročito za, kao što sam već rekla, naše prirodne resurse koje mi izuzetno poštujemo i za naše poljoprivrednike, koje i te kako poštujemo.Ono što bih još rekla je da pojedine komentare koje smo isto čuli na kraju u principu ne bih nešto posebno komentarisala jer prosto dođu kao jedna ambalaža, bez suštine i bez sadržaja, i primedba da nismo imali šta danas da čujemo takođe nije tačna. Mnogo se čulo konkretnih stvari, trudili smo se da razgovaramo zaista o predlozima koji su danas na dnevnom redu, a ne da sada širimo temu i da razgovaramo o svemu što bi nam palo na pamet, kao što su neki pokušali. Naravno, ja se nadam da će biti trenutaka i da ćemo uskoro imati na dnevnom redu i zakone pa da opširnije obuhvatimo ovu temu, jer poljoprivreda je zaista nešto čime ćemo se u narednom periodu baviti, naročito što idemo ka otvaranju poglavlja vezanih za ovu oblast.Ono što još želim da pohvalim ovu Vladu jeste da je ova Vlada shvatila da je poljoprivreda u našoj zemlji veoma važna oblast, da se od poljoprivrede ne zarađuje brzo, kao što su to neki mislili koji sada sede sa druge strane. Od poljoprivrede se ne zarađuje brzo, ali to je održiva grana privrede i mi ćemo u nju ulagati, podržavaćemo razvoj, vraćaćemo ljude mlade na selo, davaćemo im podsticaj za to i to je ono što je naš cilj i što je program ove Vlade i mi to i dalje podržavamo.Zato samo napred, sve čestitke i Ministarstvu i Vladi na ovim programima i na ovim predlozima zakona koji će uskoro biti usvojeni i nadamo se uskoro da ćemo imati i novih predloga zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima ministar Branislav Nedimović. vašim današnjim istupanjima. Ako me dobro vid služi, a mislim da me još uvek služi, imali smo nepunih 12 sati rasprave o ova tri predloga zakona.Zbog zakona.Zbog javnosti i zbog svih ovde moram još jednom da ukažem da što se tiče podsticaja u poljoprivredi, sredstava u budžetu u 2017. godini će biti, više je obezbeđeno za 3,32 milijarde, u investicije će biti četiri puta više sredstava nego što je bilo u 2016. godini, dakle, negde oko 2,2 milijarde koje su namenjene za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača. Imamo pojedine kategorije u oblasti stočarstva, gde smo povećali iznose podsticaja, uveli neke nove kategorije, imamo posle nekoliko godina prve izmene Zakona o podsticajima gde uvodimo nove mere, povećavamo podsticaje, ne idemo u suprotnom pravcu, mislim da je to jako važno reći. Posebno bih još jednom apostrofirao mere koje su usmerene na mlade poljoprivredne proizvođače. Mislim da je to mera i odlučnosti ove Vlade da se upusti u borbu sa svim onim problemima koji postoje u devastiranim područjima.Što se tiče IPARD sredstava i procedura, tu je sve rečeno. Mislim da trošiti reči ponovo na to nema ni smisla.Želim još jednu stvar da kažem, da se to podcrta, mi ćemo u aprilu biti spremni da pozovemo reviziju da dođe da nas akredituje. Mislim da je to jako važno reći, da se ne bi stvarala bilo kakva sumnja. Čuli smo već da je u aprilu neko spominjao i konkurse.Ja sam se trudio danas ceo dan da saslušam sve one koji su imali šta da kažu, a imalo se dosta toga čuti i zahvalan sam svima.Što se tiče konkretnog pitanja koje je bilo postavljeno malopre, mi ćemo proveriti sve navode u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju i Pravilnikom o kontroli kvaliteta mleka. Samo jedna stvar, jedna ispravka, ne znam da li znate, a trebalo bi da znate, to mleko o kom ste pričali, brend „Dukat“ je u vlasništvu francuske kompanije „Laktalis“, isto kao i „Somboled“ i nema nikakve priče, ne želim ni da komentarišem ono što ste govorili.Želim govorili.Želim jednu stvar da vam kažem na kraju, da postoji jasno opredeljenje Vlade Republike Srbije i premijera tokom ekspozea i danas tokom ovih zakona, da poljoprivredu postavimo na jedno od centralnih mesta, a to se videlo i kroz nedavno usvojeni budžet, kroz više sredstava, i to je mera naše opredeljenosti da stvari u poljoprivredi guramo na bolje. Hvala vam puno na današnjoj

ni u jednom trenutku.Zaključujem zajednički načelni pretres. Ovim bismo završili sa današnjim radom. Nastavljamo sutra u 10.00 časova.Zahvaljujem svima na saradnji.